(SDP)** I još ćemo samo raspraviti po dogovoru - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se koje se odnose na drugo čitanje Poslovnika. Raspravu je proveo Odbor za lokalnu, područnu, regionalnu samoupravu. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedlog odluke ministar uprave gospodin Arsen Bauk. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. Temelj za donošenje ove odluke je Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Navedenim zakonom propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima, te da iznimno dužnosnici mogu biti članovi najviše do dva upravna vijeća ustanova odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne ili regionalne samouprave, odnosno ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, nadzornog odbora i izvanproračunskog fonda po položaju. Važno je napomenuti da je popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa važan za provedbu zakona o postupku primopredaje vlasti kojim je propisano da državni dužnosnici koji su članovi skupštine trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova za koje Hrvatski sabor utvrdi da su od posebnog državnog interesa stavljaju članstvo u tim tijelima na raspolaganje tijelu koji ih je imenovalo. Hrvatski sabor je u prosincu 2010. godine na temelju tada važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti donio odluku o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa koje je objavljeno u "Narodnim novinama" broj 144/10. Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je donesen u ožujku 2011. godine propisano je da navedena odluka Kako su donošenjem odluke iz 2010. godine uslijedile statusne izmjene pojedinih pravnih osoba prijedlogom ove odluke popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa predlaže se uskladiti sa izmjenama propisa, a također sukladno prijedlozima resornih ministarstava predlaže i dopuna popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa. Radi usklađivanja sa izmjenama s popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa predlažu se brisati pravne osobe koje su prestale s radom i to Arheološki muzej Osijek koji je pripojen Muzeju Slavonije, trgovačka društva HŽ Holding d.o.o. i HŽ Vuča vlakova d.o.o., Hrvatski institut za tehnologiju HIT d.o.o. Zagreb i Hrvatski fond za privatizaciju. Radi usklađivanja sa odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2013. godine prijedlogom ove odluke s popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa predlažu se brisati sljedeća trgovačka društva: Brodograđevna industrija 3. Maj d.d. Rijeka, Brodogradilište Kraljevica, Brodogradilište Viktor Lenac, Brodosplit, Brodotrogir, Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica, IPK Osijek, Kapitalni fond d.d. Zagreb, Luka Ploče d.d., Pleter usluge d.o.o, Uljanik d.d. Pula i Vjesnik d.d. Zagreb. Sukladno prijedlozima ministarstava prijedlogom ove odluke također se predlaže i dopuna popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa, te se u popis pravnih osoba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska i koje su obzirom na svoj djelokrug poslova od posebnog državnog interesa. Agencija za lijekove i medicinske proizvode i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi čiji je osnivač također Republika Hrvatska, te sve zdravstvene ustanove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti budući da obavljaju zdravstvenu djelatnost koja je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba. Javni znanstveni instituti i javna visoka učilišta, budući da znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje predstavljaju djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sastavni su dio međunarodnog posebno europskog, znanstvenog, umjetničkog i obrazovnog prostora. Zatim, javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar koja je s obzirom na djelatnost koju će obavljati od posebnog državnog interesa, Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split u vlasništvu RH, a djelatnost društva je proizvodnja elektroničke opreme, istraživanje i razvoj, proizvodnja naoružanja vojne opreme od interesa je za RH. Te Centar za restrukturiranje i prodaju koji je preuzeo poslove Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je bila pravni sljednik Hrvatskog fonda za privatizaciju koji se ovim prijedlogom odluke predlaže brisati i koja je također prestala s radom. I radi usklađivanja s odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH prijedlogom odluke u popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa također se predlaže utvrditi i autocesta Zagreb-Macelj, BINA ISTRA, Hrvatska Brodogradnja Jadranbrod, APIS IT Zagreb i Sunčani Hvar d.d. Zahvaljujem. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih zastupnika prijavljeni su kolege Grubišić i Kajin. Nisu prisutni, gube pravo rasprave po ovoj točci. I u ime kluba HDZ-a kolega Jasen Mesić. Kolega Mesić, izvolite.

Hvala na prvi pogled nevažna, ali znate kad vam je skoro pola Vlade u sukobu interesa onda štovani ministar Bauk ima dosta odgovornu obavezu da popiše čim više institucija koje su od posebnog državnog interesa a zbog toga što se čitava naravno ova odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa naslanja na Zakon o sprečavanju sukoba interesa koju je naravno usvojio Hrvatski sabor. Ne trebam ponavljati koji su sve ministri u sukobu interesa, bit će tu još i pomoćnika ministara pa ravnatelji, ravnatelj HRT-a je u sukobu interesa. Mada on kaže da nije u sukobu interesa ali kad je on s nekim dogovarao da će on doći na to mjesto mu nisu rekli da će on biti dužnosnik. Jedino on nije rekao s kim je dogovarao, ali bude i to. To je užasno interesantno i ja bih molio da nam uvaženi kolega, odnosno ministar ispričavam se, objasni po kojoj logici su ovdje stavljena sveučilišta sa svim svojim sastavnicama, dakle fakultetima i akademijama, a nisu recimo srednje škole. Što se tiče isto takva stvar je vezana za županijske bolnice i domove zdravlja. Dragica (SDP)** Vi izvolite, a vi ako imate primjedbe javite se ili za repliku ili za raspravu. Vrlo je interesantno da ovdje nema unutra Imunološkog zavoda. To recimo nije od posebnog interesa za RH. Barem ga ja nisam uspio u ovaj kasni sat razaznati, ali mislim da se ne varam. Drago mi je da je stavljena javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, to mi je drago i to iz kluba HDZ-a pohvaljujemo. Nije mi jasno po kojoj logici su stavljeni neki instituti za filozofiju, a zašto nisu stavljeni neki recimo muzeji kojih je osnivač RH, tzv. RH, tzv. državni muzeji. Samo arheoloških ih ima 5, da ne idemo dalje. Zašto recimo Institut za arheologiju je, a Arheološka muzeja u Splitu su 2 državna nisu stavljena? …/Govornik se ne Zašto nije Pula AMI – Arheološki muzej Istre? Po kojoj logici se tu primjenjuje taj princip? Čak bi mi bilo logičnije da prije ovdje bude muzej nego Institut za arheologiju. Mislim s obzirom na situaciju koju smo imali u aktualnoj Vladi da možda ne bi bilo loše napomenuti u jednom članku i sastaviti ga više opisno pa u njega staviti privatne časopise, poljoprivredne apoteke i raznorazne druge vrste poduzeća i institucija koje eto neupućene mogu dovesti do sukoba interesa. Mislim da bi to bilo dobro zbog toga što često nam se može desiti recimo da eto tako neznanjem časopis kojeg smo suvlasnici dobije iz državnog budžeta 600 tisuća kuna, a onda nas revno povjerenstvo opali sa kaznom 15 tisuća kuna u ratama. Pa skoro da čovjek svaki dan treba biti u sukobu interesa. Ja ne znam stvarno zašto je to na taj način postavljeno. … /Upadica se ne

što cijenimo ovo što je gospodin ministar naveo pod brojem 169. javnu ustanovu Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, bez obzira što to cijenimo i pozdravljamo ipak nećemo moći podržati ovakav prijedlog zakona i klub HDZ-a će biti protiv. Uvaženi zastupniče Mesiću, vi ste nekad bili ministar kulture čini mi se, 2010.kada je Hrvatski sabor donio odluku o popisu ovoga koje sad mijenjamo i na tom tada su bili u odluci ja ću vam pročitati, Ansambl narodnih plesova i pjesama matice Hrvatske LADO Zagreb, Arheološki muzej Istre Pula, dakle on nije u ovoj odluci jer ovo je dopuna odluka a on je već u odluci sada a vi ste bili ministar kad se to donijelo pa me se čudi da se ne sjećate 2010., Arheološki muzej Narona Metković, Arheološki muzej Osijek, sad smo ga izbrisali jer je priključen muzeju, Arheološki muzej Split, Zadar, Zagreb, Trakošćan, to je bilo u upravi za zaštitu prirode i to je dakle razlog zašto sada ti muzeji nisu u ovoj odluci zato što su već u odluci pa ih ne možemo dvaput dvaput dodati al dobro. A što se tiče objekcija o Povjerenstvu sukob interesa, dakle meni je naravno drago da povjerenstvo radi, drago mi je i malo pogledate stranice povjerenstva vidjet ćete imena što državnih što lokalnih dužnosnika kojima se povjerenstvo bavi i oni su od toga jedan trans stranački popis, ima nešto i HDZ-ovih načelnika, ima nešto i SDP-ovim, ima i HNS-ovih i to je dobro. Gledajući praksu povjerenstva pročitam ponekad i odluke i obrazloženja više u edukativne svrhe da znam šta ne bi trebao raditi ako slučajno dođem u sličnu poziciju da to ne napravim to isto i pročitana mišljenja i zaključke. I meni je jedino žao što nije povjerenstvo izabrano odmah 2011.kada je zakon donesen jer bi onda vjerojatno jedan dio vaše administracije također bio u ovome djelu a mi smo bili protiv zbog odredbi koje je Ustavni sud ionako stavio van snage, je bili smo protiv, ali isto tako se ja sjećam jer sam bio zastupnik tada da su mi za vrijeme glasanja o članovima povjerenstva dolazili zastupnici iz kluba HDZ-a koji su bili jako sretni što nije prošlo povjerenstvo. Prema tome nije ni tada u vladajućoj stranci i koaliciji bilo baš nekakvog velikog entuzijazma da se to povjerenstvo izabere i evo da ne duljimo dalje u ovaj kasni sat vjerojatno

Znam da je to bio ministar Božo Biškupić, ja sam bio ministar, izglasan sam između Božića i Nove godine 27.12.tako i bio sam ministar kroz 2011.godinu, još dugo ćete se toga sjećati s nostalgijom. Što se tiče fuzioniranja muzeja Slavonija i Arheološkog muzeja Slavonije, ta odredba inače je to vaše ministarstvo između ostalog trebalo reagirati. Ja mislim da imate taj predmet u ministarstvu. Provjerite. Naime, da bi se državni muzeji fuzionirali, potrebno je prethodno mišljenje muzejskog vijeća. Međutim, ondašnji pomoćnik, gospodin Uzelac koji se nije dugo srećom održao na tom položaju je tu odluku progurao mimo te odluke, prema tome ona je protuzakonita i ne znamo u kojoj je fazi rješavanja taj predmet. A što se tiče povjerenstva za sukob interesa i ono pravo na prijavu imovinske kartice dužnosnika posebno pratim segment izvještaj rada povjerenstva. Morate se složiti samnom da ipak jednog vijećnika u jednoj općini nije baš isto kad se o sukobi interesa ulovi ministra i da razina odgovornosti nije ista i da razina opreza ne može biti ista. I isto tako što se tiče imovinske kartice pa ono tko u kraćem vremenu najviše zašpara, znate onu razliku kad imate otkad ste stupili na dužnost pa kad ste skinuti sa dužnosti, ja mislim da smo tu možda interesantno je vidjeti pa i od pojedinih danas ministara nekada zastupnika da su uspjeli evo skromnim odricanjem na sve to. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. ali dobro u vrijeme kad se donosila ta odluka mislim da ste isto bili u Ministarstvu kulture, imali neku funkciju čini mi se. A vaš mandat ću svakako pamtiti jer iz nekih razloga zato što niste ili vam predsjednica Vlade tada nije dopustila otvoriti Splitsko ljeto onda sam ja imao priliku otvoriti Splitsko ljeto umjesto Predsjednika Republike, po tome ću najviše pamtit da budem iskren, al to je isto. To se sve piše. I tad je Brač gorio, pa se zato sjećamo, vi ste tražili da se pljeska, vidite da se sjećam dosta dobro. Tako da evo mislim da svoj grijeh što sam krivo naveo kad ste bili ministar barem malo ublažio, Što se tiče sukoba interesa čitajući odluke povjerenstva postoji određena distinkcija kada kažu da je prekršen taj i taj članak zakona i kada kažu da je netko u sukobu interesa. Ovo što se dogodilo kolegama u Vladi je ta formulacija, dakle da je prekršen taj i taj članak ali nisu bili, piše izrijekom da su bili u sukobu interesa i to je obrazloženo zašto i zato su dobili relativno male kazne jer je 40 tisuća kuna najveća kazna ali to isto naravno, što su najprije financijski oštećeni odnosno oni tako da su to platili i to je cijena koju su platili i još će tu i tamo biti izloženi kritikama u parlamentu što bi vjerojatno i oni radili da je netko s druge strane to napravio, prema tome, to nije ništa nelegitimno. A i slažem se s time da nije isto kada to rade ministri nego kada to rade, vijećnici ne rade jer oni nisu dužnosnici po ovome zakonu nego kada to rade dakle nisu, nisu vijećnici, kada to rade dakle načelnici manjih općina i doista imali smo recimo slučaj da su u jednoj općini ponovljeni izbori. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa ministre. Branko Bačić replika. Odustao. Onda ćemo zaključiti raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo sutra u 9,30 nastavit ćemo sjednicu sa raspravom o prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU za 2014.godinu. Hvala vam! Doviđenja! Hvala